Има кворум. (Звъни.) Откривам заседанието. Ще Ви прочета Програмата за работа на Народното събрание за 1 – 3 септември 2021 г.: „Предложение на парламентарната група на

на законопроектите за изменения и допълнения в държавния и бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и държавното обществено осигуряване за 2021 г., внесени от Министерския съвет на 30 юли и на 2 август 2021 г. Вносител – народният Предложение на парламентарната група на „Демократична България“: 2. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Вносители – Николай Хаджигенов и група народни представители; Христо Иванов и група народни представители; Андрей Михайлов и група народни представители. представители. От парламентарната група на „Движение за права и свободи“ няма постъпило предложение. От парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ няма постъпило предложение. Няма постъпило предложение от парламентарната група на „Има такъв народ“. народ“. 3. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа, подписано от българската страна на 29 декември 2020 г. в София. Вносител – Министерският съвет. съвет. 4. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана. Вносители – Николай Хаджигенов и група народни представители; Ива Митева и група народни представители.

Изслушване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно проведените процедури,

четвъртък. 8. Изслушване на служебния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно: Проект за модернизация на железопътен участък: „София – Перник – Радомир“

за изграждане на високоскоростна железопътна магистрала София – Перник през Горна баня, Княжево, Владая, Драгичево за товарни и пътнически превози и опасенията на живущите, свързани с транзитния трафик,

относно законността на сключените от „Автомагистрали“ ЕАД договори на стойност 3,1 млрд. лв. за изграждането на автомагистрала „Хемус“, пътя Видин – Ботевград и укрепването на 84 свлачища, изплатените по тях авансови средства и законовите възможности за доизграждане на обектите. Вносител – народният

Постъпили са предложения по чл. 47, ал. 3 от Десислава Атанасова и група народни представители да се проведе изслушване на служебния министър-председател, служебните министри на отбраната, на вътрешните работи и на външните работи относно готовността и плановете на правителството за посрещане на нова мигрантски вълна и необходимите средства за обезпечаване на дейността на отговорните институции. При необходимост изслушването да се проведе по разпоредбите на чл. 44, ал. 1 от ПОДНС.

Постъпило е предложение от народните представители Кристиан Вигенин и Христо Проданов. На основание чл. 110, ал. 1 и ал. 2 от Правилника да се проведе изслушване на служебния министър-председател господин Стефан Янев относно готовността на Република България за справяне със засилващия се имигрантски натиск, предприетите и планираните от правителството мерки във вътрешен и във външнополитически план, както и по линия на сътрудничеството в рамките на Европейския съюз. Предложението е за петък като точка първа преди парламентарния контрол. Моля, гласувайте.

от народните представители Мая Манолова, Мария Капон, Арман Бабикян да се проведе изслушване на Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, и Александър Александров – изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД относно решение от месец юли 2021 г. на Изпълнителната агенция по околна среда, с което е отказана дерогация на спазване на нормите за допустими емисии на азотни диоксиди съгласно прилагането на новите стандарти на Европейската комисия от 2017 г. по отношение на „Топлофикация София“ ЕАД. Мая Манолова.) Госпожо Манолова, те не се обосновават, направо се подлагат на гласуване – предполагам като точка преди парламентарния контрол искате да бъде, понеже не сте казали като каква точка да бъде в дневния ред. Моля, режим на гласуване.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, с ясното съзнание, че предложението за точка в дневния ред по чл. 47, ал. 8 за разглеждане на Изборния кодекс е недопустимо в Правилника, тъй като не са изтекли два месеца от внасянето му в Народното събрание, но и с убедеността, че всички съзнаваме, че сме на прага на парламентарни избори и демокрацията изисква да дадем повече възможност на българските избиратели да гласуват по начин, така че да излъчат

Тъй като нашето предложение не беше допуснато, се обръщам към Вас с волята на залата да променим Програмата, така гласувана преди минути, и да допуснем предложението на парламентарната група на ГЕРБ за разглеждане промените на Изборния кодекс. (Оживление.) Всички сме наясно, че влизаме в предизборна кампания, но още по-ясно е, че с приетите предложения в последното изменение на Изборния кодекс намалихме и ограничихме възможността българските граждани да гласуват не само с машина, но и с хартиена бюлетина. Изправени сме пред ситуация, в която не се знае каква ще бъде пандемичната обстановка. Считаме, че трябва да се даде възможност за гласуване с хартиена бюлетина и трябва да се дадат гаранции

тъй като председателят на Правната комисия за този повече от месец заседания не намери време да разгледа нашия законопроект. Госпожо Председател, обръщам се и персонално към Вас: моля да упражните правото си за разпределение на законопроектите и да настоявате по най-бързия начин този законопроект, ако не получи одобрение в пленарната зала да е точка от дневния ред, да бъде разгледан в Комисията по правни и конституционни въпроси. МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Аз не мога да влияя върху работата на Комисията по конституционни и правни въпроси. Разпределила съм Законопроекта още в първия ден, в който тази комисия е конституирана – на 18 август, единственото, което мога, е да свикам извънредно заседание на Комисията. Както виждам, Комисията заседава почти всеки ден и днес отново има заседание. Председателят на Комисията е тук и Вие се обърнахте към него. Няма да допусна на гласуване Вашето предложение, тъй като съгласно чл. 47, ал. 8 от нормата е императивна и категорична, че когато сроковете не са изтекли и когато няма внесен доклад, законите въобще не могат да се внасят и да се поставят на гласуване и да се обсъждат. Вие имахте възможност, когато се прави новият Правилник, да направите предложение

Съобщения: 1. В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България министър-председателят на Република България уведомява Народното събрание, че на основание чл. 63, т. 1 от същия закон Министерският съвет на Република България е приел Решение № 639 за разрешаване участието на военнослужещи от въоръжените сили на Република България в небойна операция на НАТО по подпомагане на евакуацията на определени афганистански граждани. В изпълнение на разпоредбите на закона за разрешението на Министерския съвет е уведомен и Президентът на Република България. Уведомлението и приложеното към него решение са постъпили на 30 август 2021 г. с входящ № 46-102-00-10 и са предоставени на Комисията по отбрана. 2. Всички постъпили уведомления до 27 август 2021 г. включително в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на са предоставени с резолюция на председателя на Народното събрание на Комисията по отбрана. 3. За новопостъпващи уведомления народните представители ще бъдат уведомявани на служебните им електронни пощи.

Проект на решение във връзка с обсъждането и приемането от Народното събрание на законопроектите за изменения и допълнения в държавния и бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и държавното обществено осигуряване за 2021 г., внесени от Министерския

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами господа народни представители! След като президентът Радев връчи на Коалиция „БСП за България“ третия мандат за съставяне на правителство, полагаме усилия да направим трайно мнозинство в парламента и редовен кабинет с две цели: да има работещ парламент и това правителство да посрещне кризите, които връхлитат България; и втората цел е това трайно мнозинство и евентуално редовно правителство да започне най-накрая истинската промяна на досегашния модел на управление, за което се обявявахме от Коалиция „БСП за България“ и така наречените три партии на протеста. От фактите, които виждате в последните дни, усилията ни засега не биват оценявани адекватно от колегите, които поканихме на разговори, въпреки нашата диалогичност, търпение, призив за разум и отговорност пред държавата и пред народа. Особено сложен става този разговор след вчерашната позиция на „Демократична България“ изобщо да не дойдат за разговори и там да заявят открито мнението си – подкрепяме, не подкрепяме, защо го правите. Разбира се, днес ще изчакаме срещата с парламентарната група на „Има такъв народ“, ще чуем и тяхното мнение. Но докато текат тези разговори, ние разбираме отговорността, която носим в този момент върху себе си за състоянието на държавата и за това, което ще се случи в следващите месеци. Ето защо сме загрижени за актуализацията на бюджета за 2021 г. Разбира се, досега не сме отваряли тема и дума за бюджета за 2022 г., но това е също така

актуализацията на бюджета е изключително необходима и важна, за да можем да преизчислим пенсиите, да осигурим средства за лекарите и медицинските екипи на прага на ковид кризата, пари за лекарства, средства за опазване на границата, бюджет за обезщетения на бизнеса и на онези работници, които ще останат в кризата без работа или ще бъдат затворени вкъщи. Призовавам Ви да проявим тази отговорност! Но в същото време ние сме разумни хора и си даваме сметка, че не можем да държим този мандат безкрайно. След като не срещаме разбиране от така наречените партии на протеста, сме готови да го задържим в един кратък срок единствено и само за да направим тази актуализация на бюджета, да не оставяме държавата на прага на тези кризи и хаос и хората да посрещнат зимата Ето защо днес предлагаме Проект на решение на Народното събрание и се надяваме всички да проявим разум и разбиране да побързаме с актуализацията на бюджета. По време на разговорите досега с „Изправи се БГ! Ние идваме!“, за което благодарим, водихме разговор за актуализацията на бюджета и за съкращаване на сроковете и намерихме разбиране. „Демократична България“ отказаха изобщо разговор, което означава за нас, че те не желаят това да се случи. Днес, разбира се, имат думата от „Има такъв народ“, ще проявим разбиране и към тяхното мнение, но водени от отговорността най-вече като мандатоносител, защото каквото и да си говорим, в момента от нас зависи какво ще се случи в следващите дни и месеци, без да си надценяваме ролята. Ние знаем, че сме 36, не можем сами и търсим съюзници за това решение, така че призоваваме за тази отговорност. Предлагаме Народното събрание да приеме следното Решение: „1. Намалява срока за писмени предложения за второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на 46-102-01-4, до 3 септември 2021 г., петък, включително. 2. Комисията по бюджет и финанси да проведе извънредно заседание в събота, 4 септември 2021 г., от 11,00 ч. до приключване на точките при следния дневен ред: ред: „1. Приемане на второ гласуване на Закон за изменение и допълнение на Закон за бюджета на Националната

3. Да се проведе извънредно заседание на Народното събрание във вторник, 7 септември 2021 г., от 9,00 ч. до приключване на точките при следния дневен ред:

че парламентът не може да взима такова решение, че това е въпрос на процедура и така нататък. Разбира се, това е Ваша воля. Може да го кажете, но за последен път Ви призоваваме проявете разум, проявете отговорност, нека да приемем актуализацията на бюджета на второ четене, за да не оставяме държавата в кризисно състояние, за да проявим поне тази отговорност и да гарантираме стабилност на България, сигурност на българския народ

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Изказването ми е във връзка с предходното изказване. Първо, разбрах, че има проявено разбиране за съкращаване на сроковете за гледане на бюджета на второ четене. като срещата се предаваше на живо, такова разбиране не чух и не видях. Не е процедурна хватка, че повече от 30 души от парламентарната група на БСП гласуваха удължаването, или аз нещо бъркам?! Приемането на закони на бегом беше критикувано и при миналото Народно събрание, когато ставаше дума за промяната на изборното законодателство, и всички ние ние включително бяхме критикувани за това. Точно Президентът на Република България постави като условие – преди връчването на втория мандат, актуализацията на бюджета, или аз бъркам? Ако актуализацията на бюджета е важна за страната, е добре да бъде направена точно, детайлно и със съответните изчисления, а не на бегом, за да ходим на избори на Октомврийската революция.

Ние идваме!“, че по срока биха подкрепили намаляването на срока – петък до 18,00 ч. Много добре сме разбрали, а ако много държите, може да помолим да се върне мултимедийният запис от срещата. Но това не е толкова важно. Защо 32 или 30 човека от народните представители на парламентарната група са подкрепили това предложение? Защото в 9,30 ч. беше връчен мандатът на председателя

председателя на най-голямата парламентарна група, който каза, че няма шанс и няма перспектива за правителство. А след като няма шанс и няма перспектива за съставяне на правителство, какъв е смисълът този бюджет да се гласува един месец примерно? Със същата аргументация, за която и Вие казахте – сериозно гледане, отговорни предложения, ги поканихме на разговор по бюджета, по предложенията. За съжаление, една част от парламентарните сили не пожелаха да се явят на такъв разговор – да си говорим за бюджета, какво може и какво не може, какво е целесъобразно и какво е нецелесъобразно, кое ще взриви бюджета и кое няма да взриви бюджета, но такъв разговор не искате да има! След като не искате да има такъв разговор,

за страната, в случая и изменение, и отговорност единствено и само на Народното събрание. В Комисията по бюджет и финанси ясно заявихме всички колеги, че няма да приемем поправки в бюджета, които да не са с точни и добри изчисления. Популистки поправки нещо – едни пари някъде слагаме и някъде махаме, и нека да ме поправят колегите няма да бъдат приети! Това беше и причината, господин Бабикян, да искам за тези работни дни – 4-ти, 5-и и 6-и, които са празници за другите, ние народните представители да работим и да направим своите предложения, така както ги изисква най-добрият стандарт на закона. Явно има други телефонни обаждания, които отнякъде диктуват – на едни или на други – как да променят нещата. За мен персонално телефонните обаждания никога не са били важни.

Ето затова не ходим на такива срещи, особено когато те би трябвало да са за съставяне на правителство, а всъщност са за актуализацията на бюджета. Ние направихме предложение, излъчихме наши представители за обсъждане на бюджета, но БСП не пожелаха да говорят с тях. Вместо това използват този трети мандат като да са се хванали за мачтата на „Аврора“ и се опитват с него да се правят на управляващи в страната, да определят дневния ред на Народното събрание и дневния ред на Комисията по бюджет наричат това разумно. Забележете, колеги, до петък изтича срокът за подаване на предложенията. Кой точно ще обработи всички тези предложения, че в събота – на извънредно заседание, Бюджетната комисия да ги разгледа?

От изказването на госпожа Нинова разбрах, че има някакви партии – на протеста, и други. Разбирам, че БСП вече не е партия на протеста, което носи известно облекчение. Наистина не е хубаво да се тълкуват превратно думи, които не са произнасяни. Това че някой е уважил среща на БСП

Добре е телефонните обаждания от друга сграда да не се превръщат в законодателни инициативи на Народното събрание. (Шум и реплики.) Ако изработена качествено, би трябвало да има политическата смелост да си държи мандата толкова, колкото трябва? А, не искате, може би? Значи нямате политическа смелост. А Президентът на Републиката може да насрочи изборите тогава, когато трябва, и има възможност да ги насрочи тогава, когато иска. Всичко това няма как да е за сметка качеството на актуализация на бюджета. Не се подигравайте с гражданите на България и с парите им!

предлагам камерите на БНТ и микрофоните на БНР да бъдат включени, както бяха включени на срещата между „БСП за България“ и „Има такъв народ“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз също, за разлика от преждеговорившите тук, присъствах на тази среща. На тази среща имаше точен и ясен запис, излъчен директно по всички български телевизии. На този разговор беше точно и ясно артикулирана необходимостта от скорошно приемане актуализацията на бюджета. Госпожа Манолова изрично заяви, че е съгласна срокът да бъде съкратен. Беше заявено, че има пълна готовност с предложения между първо и второ четене, които да бъдат направени, за което имате моите уважения. Вярвам, че ще си спазите думата. За мое съжаление, виждам, че някой от колегите са настроени ваканционно. Колеги, ваканция очевидно няма. Българските граждани не се нуждаят от Вашата ваканция. Българските граждани се нуждаят от работата, която да се свърши тук. Българските лекари се нуждаят от средствата, за тези, които работят на първа линия. Болниците се нуждаят от средства за лекарства – и за Remdesivir, и за всички други консумативи, за да лекуват болните, които се увеличават от ден на ден! Два месеца, колеги, тук се занимавахме с врели некипели и изслушваме министър след министър, а не е приет нито един закон. Едно-единствено нещо трябва да се приеме тук, в тази зала, това е актуализацията на държавния бюджет.

спешно се нуждаем от приемането на актуализацията на бюджета и сме заявили пред служебния кабинет и президента, че дори в първоначалния ѝ вариант, сме единодушни в подкрепата на тази актуализация. Уважаеми колеги народни представители, не разбирам Вашето желание това да се удължава максимално дълго. Или заявете, че искате да се направи едно ясно мнозинство с правителство, което да носи отговорността в следващите месеци и години, ако трябва, или да приемем тази актуализация, която ни е предложена, и да дадем спокойствие на българските граждани. противен случай всичко друго ще бъде един грозен популизъм, който ще бъде за сметка на българските граждани и за сметка на техните пари. Ако някой има претенции по отношение на това какво се е случило на тази среща, може да сложи тук мултимедия и да се види всичко – кадър по кадър. Всичко беше ясно, точно и прозрачно.Това кой от къде получава обаждане – от кой офис получава обаждане, не е наша работа. Наистина го разберете! Приемете предложението и да продължим работата, за която сме избрани. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Иванов, всички сме съгласни и сме наясно, че трябва бързо да актуализираме бюджета, но може ли да добавя и думата „качествено“, освен „бързо“?

Нека като кажем нещо, веднъж завинаги, да си държим на думата! Искате ли да започнем от днес? Разбирам, че за всички вече предизборната кампания е започнала, но много Ви моля, когато говорим за държавния бюджет – за най-важния закон в държавата, върху който наистина се крепи цялата ни държава, да не да не подхождаме по този популистки начин и да бързаме с предложения от днес за вчера. Всички категорично заявихме, че ще подкрепим актуализацията на бюджета. Много Ви моля и пак апелирам: нека освен бърза тази актуализация да бъде и качествена! Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Василева. Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, да, на срещата, проведена за опит да бъде съставено правителство от третия мандат, ние от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ потвърдихме, че бихме подкрепили съкращаване на срока за предложения между първо и второ четене за националния бюджет, но и през ум не ми е минало, че покрай това предложение Вие ще предложите извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси

е възможно. Колко качествено или не, бюджетът би могъл да бъде приет – актуализацията и на трите бюджета, но това ще пресече възможността този парламент да приеме който е да е друг закон.

Така че парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ няма да бъде смокинов лист на желанието на БСП да пререже възможността от разглеждане на законите, свързани със съдебната власт. (Ръкопляскания от ИБГНИ.) Не виждам. За дуплика – господин Иванов.

Бога ми, хайде да направим едно мнозинство и да сформираме правителство! Мандатът е тук и ние Ви го даваме – съберете се, излъчете министри и да има кабинет. Ще работим месеци наред и ще приемем всякакви законопроекти, госпожо Манолова.

една рамка на актуализация на бюджета, внесена от служебния кабинет, която е одобрена от Тристранния съвет, от работодателите, от синдикатите и от когото искате, но поне тя да се приеме.

Не. Господин Каримански, заповядайте. ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ (ИТН): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! През цялото време, докато и госпожа Нинова, и колегите от „БСП

ни задължи Комисията кога да работи и кога да не работи. Госпожо Нинова, Вие не можете да казвате на Комисията по бюджет и финанси кога да работи, само това искам да отправя – първото нещо. (Реплики от Второто, ако искате да помогнете на бюджета и приходната част на бюджета, бъдете така добра, заедно с цялата парламентарна група на „БСП да разгледате в Комисията по въпросите на Европейския съюз достатъчно задълбочено Плана за възстановяване и устойчивост, който е една основна приходна част в бюджета! Защото без този План за възстановяване и устойчивост да бъде приет от Европейската комисия, ние ще имаме минус 1 милиард и 600 милиона. Не знам дали си давате сметка за това нещо. Следващото нещо, което е много важно и искам да стане ясно, е, че бюджетът и изменението на бюджета на бюджета – на държавния, на НЗОК и на ДОО, се разглежда от Бюджетната комисия – той не се разглежда в пленарната зала веднага. Не знам колко мандата вече сте депутати тук и все още продължавате да правите внушения, които, изглежда по всичко, са абсолютно популистки. И следващото нещо – Комисията по бюджет и финанси е работила достатъчно в напрегнат график. Колегите, които са от Вашата парламентарна група, заедно със заместник-председател и членове на Комисията по бюджет и финанси, са съгласували този график! Ние сме говорили с тях за този график. Какво стана от петък до днес, за да промените мнението си – 31 депутати гласуваха за тези срокове, а изведнъж ги променихте?! Това Това изменчиво поведение не е характерно за отговорни народни представители, каквито Вие имате претенции да сте. Благодаря Ви.

уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Каримански, предложението за свикване на извънредно заседание на Бюджетната комисия не е на Корнелия Нинова – това ще бъде решение или не-решение на Народното събрание. И недейте да спекулирате с конгрес на БКП, защото

Господин Каримански, във Вашето предложение, във Вашата хронограма – проект за хронограма, за Бюджетната комисия пише: „На 7 септември – извънредно заседание на парламента“! Вие сте си говорили с госпожа Нинова или как така на 7 септември сте предвидили заседание на парламента?! И сега, когато парламентарната група на „БСП за България“ предлага на това заседание да бъде гледан бюджетът, Вие казвате: ама защо ще има извънредно заседание?

Така че да се върнем на телефонните обаждания – дали наистина няма телефонни обаждания бюджетът да бъде приет след 15 септември? Хайде да видим дали има такива телефонни обаждания, защото за другите аз Ви гарантирам, че няма,

Уважаеми господин Каримански, това е пример за класическо откъсване на Народното събрание, въобще на политиците от реалните проблеми на хората, които бяха които бяха поставени по време на нашите срещи със синдикати и работодатели. Тук никой за никъде не бърза, защото тук никой или малко хора, наистина малко, създават продукт, малко хора издържат цялата тази некадърност, която в момента се вихри в това Народно събрание, защото именно редовите български граждани ще платят тази цена. Вие казахте как Комисията много била работела. Само да Ви припомня, че тази комисия работи от съвсем скоро, защото първите Ви приоритети, включително на Вашата група, бяха да създадете комисии за „Буджака“, комисия в отговор на „Росенец“, да премерите единия с другия олигарх, да се състезавате на кого олигархът е по-голям, кой е заграбил повече от морето, кой е заграбил по-малко от морето. В крайна сметка Вие ценно време на това Народно събрание с неща, които не че не са важни, но не могат да бъдат приоритет в този момент за България. И сега да говорите, че Вие кой знае колко много сте работили в тази комисия, е просто абсурдно, защото тази комисия е работила изключително малко. Ако искахте да решите реалните проблеми на хората, на браншовете сектор по сектор – животновъди, земеделци, можехте да започнете именно с тези комисии – с Бюджетната, и да започнете да работите по реалните проблеми.

Тоест в момента говорите пълни глупости. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Първо искам да Ви кажа, че Комисията е започнала работа веднага – в деня, в който беше гласувана в това Народно събрание. Ако на мен Ако на мен не вярвате, попитайте професор Гечев и господин Кадиев – тук са, в тази зала, както и господин Данчев. Те са членове на Комисията. Второто нещо – в графика на Комисията по бюджет и финанси много ясно сме посочили кога кой бюджет се приема. И това да спекулирате оттук, че на седми приемаме всички три бюджета, е абсолютно недостойно от Ваша страна! Недостойно и непристойно поведение имате за това, което Вие внушавате като популизъм към народните представители и към гласоподавателите! Следващото нещо, което искам да кажа също за бюджета – бюджетът така или иначе трябва да бъде съгласуван за всяко едно разходно перо с министъра на финансите, за да видим дали може приходната част да бъде покрита. Това е практика на Бюджетната комисия – предполагам, че Вие знаете по-добре от мен.

гласувахме и против разглеждането на актуализацията на бюджета – второто беше по-скоро знаково. Вчера излезе информация, че с 885 милиона приходите превишават разходите. Това означава, че има пари, не се притеснявайте за това. Да, има някои неща, които трябва да се свършат, те са по-скоро технически, не са някакви реформаторски политики, които да се правят в актуализацията на бюджета. Такива могат да се правят в бюджета, и то от редовно правителство, извинявайте. Сега ние тук ставаме свидетели на една дискусия, която има друга цел. Нека да си го кажем честно – тук никой сега не говори за актуализацията на бюджета. Говорим за това кога ще бъдат парламентарните избори. Актуализацията на бюджета беше внесена от господин Радев с цел да се бави времето, защото той не иска, и го каза публично, да има избори 2 в 1. А от него ще зависи, ние ще му насрочим някаква дата сега, но после той може да бави колкото си иска сегашния парламент и накрая да се окаже, че парламентарните избори ще бъдат някъде през декември. Тогава ще дойде един по-важен въпрос от актуализацията на бюджета. Ще дойде въпросът за бюджета за 2022 г. – кой ще го прави, ще има ли парламент по това време, ще има ли правителство по това време? Този въпрос е дори по-важен от актуализацията на бюджета, защото тук става дума за два-три месеца! И пак Ви казвам, нека да не бъдем лицемерни. В момента говорим за датата, на която ще се проведат президентските и парламентарните избори и дали тази дата ще бъде една и съща! И ако има обаждания, защото тук се заговори за обаждания, тези обаждания са някъде оттам! Кой има полза от 2 в 1 и кой няма полза от 2 в 1 – това е големият спор! Иначе смокинови листа, сега пък толкова да е срамна тази работа, че никой да не иска да ѝ стане смокиново листо, ми се струва много интересно. Много срамна тази работа, бе! Ами че ако имаше правителство тук, и тук аз съм съгласен с госпожа Нинова – ако бяхте подкрепили мандата на госпожа Нинова, щеше и актуализация да има, и всичко. Защо е нужно до 7 септември да има срок? Защо е нужно да има до 7 септември? Ами нека да вкараме тези технически неща, които трябва да се продължат, някакви мерки, които са предвидени така или иначе в бюджета, парите ги има и да отиваме на избори, за да можем да приемем после бюджет за 2022 г., защото накрая ще се окаже, че няма да можем, че в рамките на тази година няма да имаме бюджет за другата. Тогава какво ще правим? Кой ще стане тогава смокиновото листо? Радев? Той няма да се съгласи, той се скатава постоянно. Или той вика: министър-председателят да каже. Министър-председателят вика: здравният министър да каже. Здравният министър вика: хората да кажат. Те ли ще спасяват

с политики! Ще спасяваме хората с актуализацията! Ако може да потупкаме малко топката и парламентарните избори да отидат след президентските, защото ще вземе да ги спечели ГЕРБ. Пък ако ги спечели ГЕРБ, президентът ще изпадне в неудобна ситуация, ще стане много неудобно. Ще се окаже, че всичко, дето е говорил в последните години, е претърпяло такъв крах, че никой не иска да му стане и смокиново листо даже! И затова казва: нека изборите да бъдат после. И ние сега тук ще правим дебати по този въпрос. Защо? Кой от нас тук има полза от тази работа? Българските граждани каква полза имат? Да не се нарушавал конституционният дух с избори 2 в 1! В Америка правят 5 в 1 избори по време на президентски избори! В България през 2011 г. имаше местни и президентски 2 в 1 – на никого не му дойде наум за конституционния дух! Сега започнахме да мислим как да актуализираме и как да направим така, че на президента да са му удобни изборите, защото много се е изнежил, защото сега трябва всичко – има служебно правителство, има Бойко Рашков, сега дайте, ако може, и датата да му е удобна! Това е дебатът днес! И не се подвеждайте по литкането тук да се изпокараме всички за актуализацията и да бутаме още, имало още закони да се приемат. Подкрепете госпожа Нинова, бе, госпожо Манолова, и всички закони ще се приемат. Подкрепете я! Защо Вие се карате тук? Ами като се карате, как ще приемате закони? Вие сте се изпокарали всички. Затова давайте да намалим срока

Не знам, тогава ще трябва да удължаваме с още четири-пет месеца този парламент, да може и той да се структурира. А пък гледам, че много е неприятна тази тема за всички! За нас не е – за нас е изключително приятна. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Аз съм много затормозен от това, че камерите на БНТ 1 и микрофоните на БНР са включени в момента и се получава една парадоксална ситуация. Вие нарекохте българския президент „изнежен“. Аз не знам да е имало български президент, в чиято институция са влизали почти с взлом, да са го заплашвали, че като вдигаш юмрук – ще получиш юмрук, да е бил поставен в условията на опит за тотална изолация от управляващи и сега той, вследствие на всичко това, да се е изнежил?! Но страшното е тук, което се случва, че Вашата парламентарна група, чрез Вас, която сте един много добър оратор, това го признавам, се опитва да издевателства върху всички останали, да се подиграва с тях и да твърди, че Вие или някой друг, или трети… И затова, колеги, моля Ви, нека да бъдем малко по-сериозни, нека да престанем с истории за „смокинови листа“, за да не се превърнат листата в прах. Нека да решим дали действително нацията има нужда от от корекция на бюджета, и то в срокове, които са възможни, ясни и не става дума за пледоарии, които ще траят с месеци. Нека да гласуваме, нека да не се упражняваме по риторика, защото ставаме смешни пред 7 милиона население. Благодаря Ви, госпожо Председател.

Или по най-бързия и най-качествен начин приемаме актуализацията на бюджета, което е жизнено необходимо за страната ни и няма спор по този въпрос в нито един, убеден съм, в тази зала и извън залата, и отиваме на предсрочни избори. Или другият вариант: наистина всички тези закони, за които преди малко редица колеги говориха, и са важни да бъдат приети – да бъдат приети, но за да се случи това нещо, е необходимо правителство, и за да стане това нещо, подкрепете тогава третия мандат, да направим стабилно правителство, да се приемат законите и действително държавата да бъде в едно състояние, което е необходимо – на стабилност. Така да бъдат посрещнати и задаващите се кризи отвън и в без това трудната и тежка ситуация, създадена от предходното правителство. Това са двата подхода и стига сме си играли на котки и мишки. Нека да направим това, което е най-разумно: подкрепете едно стабилно правителство или да вървим по най-бързия начин на предсрочни избори. Благодаря. Благодаря, госпожо Председател. Аз към репликата на господин Гуцанов няма какво да добавя. Тя, доколкото разбрах, беше в подкрепа на това, което и аз казах. Професор Михайлов, ние не издевателстваме върху никого. Вие издевателствате върху себе си от няколко месеца. Тук стана листопад и листа падат, и става и сериал: ту се събирате, ту се разделяте, пък се скарвате, пък някой Ви вкара някоя интрига – и то пак от Вашите хора. Ние стоим тук, сложили сте ни по средата, и гледаме

Не знаете как се прави, не знаете как да водите преговори очевидно, не знаете и за какво да преговаряте и заради това трябва да се отиде сега пак на предсрочни парламентарни избори да видим дали третия път нещо ще стане може би в някакъв друг формат?! След като два пъти не можахте да го направите, и го правите по един и същи начин, значи нещо сте сбъркали. Ако искате, пробвайте и пет пъти да го направите по този начин – пак няма да стане.

Уважаема госпожо Председател, скъпи колеги от всички парламентарни групи и по-специално Вие от БСП! Искам да Ви разкажа една притча, много кратка – доста поучителна. „Веднъж, дами и господа от БСП, Лъжата срещнала Истината и казала: „Виж какъв хубав ден.“ А денят наистина бил хубав – имало слънце, пеели птички, небето било ясно и Лъжата казала на Истината: „Искаш ли да се поразходим ние с тебе Истината приела, защото денят бил хубав. Стигнали до един вир и Лъжата казала: „Искаш ли да поплуваме – виж, водата е хубава?“ И И тук знаете ли какво станало? Истината бръкнала във водата и водата наистина била приятна, топла. И двете се съблекли голи и влезли да се къпят, обаче Лъжата излязла, взела дрехите на Истината и избягала, а Истината останала гола и когато излязла от вира, хората я видели и отвърнали очи, защото се срамували от голотата ѝ. Тогава Истината се върнала обратно във вира и се скрила там завинаги, а Лъжата, облечена в дрехите на Истината, продължава да обикаля. Не правете това! Не обличайте чужди дрехи! Не крийте лъжата с дрехите на истината! Не манипулирайте! И господин Биков, Вие не знам дали не сте станал… А него го няма?! Излезе ли господин Биков? Да не сте станал адвокат на госпожа Нинова? Аз нещо не съм разбрал явно?! Ама това да не се окаже, че сте адвокат на дявола! А Вие, господин Иванов, не се страхувайте от Джон Траволта, той е в Холивуд.

Защото, уважаеми, ако това се случи, отново няма да реализираме идеята си за това Бюрото за защита на свидетели да излезе от съдебната власт и да премине под шапката на Министерството на правосъдието. Няма да реализираме тази идея, защото тя няма да може да мине на второ четене. Това автоматично ще облагодетелства личности, като главния прокурор Иван Гешев, Бойко Борисов и една бивша председателка на Народното събрание от Кърджали,

защото суверенът прецени тя просто да не е народен представител. Всичките тези личности ще си запазят предимството да ги охранява НСО и да продължат да използват този орган, платен с парите на българския данъкоплатец, за лични нужди. Това е меко казано срамно. Не знам дали от БСП го осъзнават, но този ход от тяхна страна отново доказва, че те играят в полза на гнусното статукво. В последните седмици Корнелия Нинова се опитваше да изглежда в медийното пространство все едно отново е яхнала черния кон, но тези действия по-скоро показват, че е затънала до гуша в мътната и кафява вода на задкулисието. Съжалявам, че ще Ви кажа това от най-представителната трибуна в България, но имам възможността да гледам лицемерните Ви физиономии и да се срамувам от Вас.

и личностите, които са създали тази сграда и са я изпълнили със смисъл. (Шум и реплики.) По този повод, колеги, моля Ви, успокойте се! По този повод ще завърша с едни думи на великия Ал Пачино, който се превъплъти в образа на незрящия генерал Франк Слейд от едноименния велик филм „Усещане за жена“, цитирам Ви колеги, запомнете ги тези думи: „Няма по-страшна гледка от ампутирания дух – за него няма протеза.“ Когато дойдох тук, чух мотото „Люлка на водачи“,

Уважаеми господин Балабанов, поздравявам Ви, че прочетохте гладко това, което си бяхте написал и или Ви бяха написали! Абсурдно е към настоящата ситуация, защото Вие имахте възможност като мандатоносител да разрешите тези проблеми. Правите работещ кабинет, започвате: Спецпрокуратура, Бюро за защита и решавате проблемите един по един. Е, кабинет не направихте и трябваше във Ваше отсъствие да гласуваме личните причини на кандидата Ви за министър председател, дезертирахте от тази отговорност. Сега сте на път да дезертирате от последния шанс, защото в 11,00 ч. сме Ви поканили на среща и ако искате, и държите на тези приоритети, заповядайте на разговор, кажете в какъв срок, в какъв формат, как и кои хора да изпълнят тези политики, ако наистина държите на тях? Нашето съмнение, говорейки за задкулисие, е, че Вие всъщност имате нужда от това дълго време, защото, докато тук говорим за политики и работещо правителство, някои говорят за постове и Вие първи започнахте тази тема. Кой ги е искал тези постове, кой се бори за шеф на БНБ? Уж опозиционер, обаче, искайки да овладее една от най-важните държавни институции – Българска народна банка, подготвен кандидат. Очевидно вече сте постлали и трасирали неговото избиране и сега имате нужда от повече време. За това ли става въпрос? За това ли губим времето? А нашата позиция, господин Балабанов, е абсолютно ясна. Ако ще има работещо правителство, си заслужава това време да бъде инвестирано. След като няма да го има, не трябва да губим времето на България, трябва да отидем по-скоро на избори, да върнем мандата и да актуализираме бюджета. Кой има интерес от губенето и какъв е този интерес, трябва Вие да кажете? ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Божанков. Господин Станев, за втора реплика. Господин

в парламента се прави този закон и тук може да се промени. Това, което касае Специализирания съд и прокуратурата – тук, само тук, не от кабинет (ръкопляскания Добре, че ни дават по телевизията, за да се види какви откровени лъжи изричате! Това не е истина просто, което го правите! Какво общо има кабинетът със Специализирания съд и прокуратурата? Може ли някой да ми обясни, господин Божанков? Кабинет! ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Господин Станев, репликата Ви не е на господин Божанков, а на господин Балабанов. ФИЛИП СТАНЕВ: Ами добре, господин Балабанов, на Вас я казвам! Благодаря Ви, господин Станев. Госпожо Капон, Господин Балабанов, люлката наистина се е счупила, ама поне последно за българските граждани да направим качествено това, което трябва. И за да обясня на колегите от БСП колко са дълги сроковете, то категорично до независимостта на страната ни ще има независимост и на народните представители, така че те да могат наистина да направят бюджет и да имаме нормални избори, въпреки че са извънредни. Така че няма никакъв проблем. А що се отнася до постове, щеше да е добре наистина да има съгласие да сменим постовете, които назначи Бойко Борисов, по един или друг начин и на КЕВР е изтекъл срокът, и на БНБ. Защото това е друг ресурс. За съжаление, този парламент обаче няма легитимността да го направи във вида, в който трябва, и времето, през което да имаме качествени процедури, но качествена актуализация можем да направим и това време го имаме. Благодаря Ви, госпожо Капон. Господин Балабанов – за дуплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Божанков, случаят с БНБ отдавна премина. Така че си припомнете каква е хронологията, първо. Второ, наистина всички ние трябва да положим усилия. Актуализацията на бюджета така или иначе ще се случи, но тя трябва да се случи на база на сериозен дебат, обсъждане, защото не просто трябва да се случи до петък, до събота или понеделник – Вие това много добре го знаете.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, колкото и да е тъжно това, което се случва в тази зала повече от час, се радвам, че господин Филип Попов направи предложение това да се излъчи по БНТ и по БНР, за да могат хората за пореден път да видят що за импотентен парламент има в момента тази държава. Парламент, който не може да роди нищо друго, освен скандали и противоборства. Парламент, който не може да роди за втори пореден път редовно правителство и да изпълни всичките велики идеи, обещания, които сте поели пред своите избиратели. Тук не става въпрос до това дали ще е два, три или пет дена повече, или по-малко срокът за предложение между първо и второ гласуване, а заради нещо друго. Помните ли миналата седмица какво каза министърът на финансите Асен Василев от тази трибуна? Той каза: „Вие си носите отговорността.“ Това беше същественото изречение, което показва всъщност утре кой и по какъв начин ще си измие ръцете. начин ще си измие ръцете. Припомнете си кога се внесе актуализацията на този бюджет? Тя се внесе веднага, след като стана ясно, че правителство с мандата на „Има такъв народ“ няма да се случи. насетне беше ясно, че отиваме на още едни предсрочни избори. Много се съмнявам, че нито министърът на финансите, нито правителството, ръководено от президента Радев, щеше в ситуация, в която знае, че има или ще има редовно правителство, щеше да внесе актуализация на бюджета. Щеше да каже: след мен има редовно правителство, има мнозинство,

Затова казах и миналата седмица, че уважаващ себе си финансов министър, уважаващо себе си правителство, което разсъждава, че ще управлява и че ще изпълнява този бюджет в следващите една – две години, съм сигурен, че никога нямаше да си позволи да внесе актуализация, при положение че този парламент е е абсолютно деградирал. Парламент, който няма ясно мнозинство! Парламент, който, както каза Асен Василев, ще носи отговорността за това какво ще се случи с държавния бюджет. Най-много след време медиите да попитат господин Василев: Добре де, защо така се получи с финансите на държавата? И той ще каже: Съжалявам, волята на парламента беше да го направи по този начин, ние сме длъжни да го изпълняваме. Всъщност да Ви кажа, колеги, къде е проблемът? Проблемът наистина е, че час по-скоро трябва да се ходи на избори, защото този парламент няма какво да роди. Правилно беше казвано вече колко седмици, а и като включим и миналия парламент, че той не е родил нищо, че той не е направил нито един важен закон. Нито един! Сега гледате да удължите срока между първо и второ гласуване на бюджета, ама за три дена пък приеха Избирателния кодекс. Той не е много по-малко маловажен, особено когато става въпрос за демокрация, нали така?! Тогава не Ви пречеше! Хайде да си припомним и нещо друго. Помните ли по време на втората ковид криза, когато беше – ноември, тези месеци някъде, точно в разгара на бюджетната процедура за приемане на бюджета за 2021 г. обаче Вие, колеги, искахте оставката на правителството без изобщо приет бюджет за следващата година! Тогава пречеше ли, или не Ви пречеше това нещо? Бяхте ли загрижени за хората или не? Защото тогава останах с впечатлението, че изобщо не Ви пука. Вие просто искахте да си реализирате славата, която сте придобили от протестите, правейки се на големи протестъри, за да може да го материализирате в едни предсрочни избори. Изобщо не Ви пукаше –нито за ковид, нито някой се опитваше по някакъв начин да помогне на правителството! Това е истината, колеги, и е хубаво – не да я признаете, но поне после, като се замислите, да си припомните тези неща и да си кажете: ей, може би пък има нещо вярно в това нещо! Затова, колеги, Ви предлагам следното: сваляйте скафандрите, кацайте на земята и да отидем по-скоро на избори, защото хората трябва да кажат своята воля и част по-скоро да се направи някакво отговорно правителство, което да изпълнява някаква програма. Наистина се плаша

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ненков, внимателно изслушахме Вашите мисли и умозаключения, пълни с доста фактически неточности, между другото, като например твърдението, че първият мандат е бил върнат и чак след това бюджетът е бил внесен. Не, не е така! „Има такъв народ“ върнаха мандата на 6 август, а бюджетите са внесени на 30 юли – може да го видите от сайта на Народното събрание, тоест преди връщането на първия мандат. Така че спекулациите тук са излишни. Господин Ненков, от Вашето от Вашето изказване чухме двете най-важни точки, които най-много касаят ГЕРБ. Точка едно – бюджет не трябва да има. Актуализация на бюджета не трябва да има, за да може президентът и неговото служебно правителство да е с вързани ръце през следващите три месеца, да има хаос в държавата и Вие да направите политическата си кампания на база на този хаос. Точка две – дайте спешно да ходим на избори, противно на желанията на българския народ, който желае да не се ходи на избори. Да, ситуацията е такава, каквато е, господин Ненков. Този парламент се е запътил към това да бъде разпуснат и да отива на избори. Това, което този парламент може да свърши преди да отиде на избори, е актуализация на бюджета. Защото Вие много добре знаете, че част от разходите, които трябва да бъдат направени, не могат да бъдат направени без санкция на Народното събрание, защото таваните са постигнати. Тук говорим и за разходите, свързани с медиците на първа линия, които са нашите герои, и ще бъдат нашите герои, и трябва да бъдат подпомогнати допълнително. Тук е свързано и с разходите за спасяване на българския бизнес бизнес, който достатъчно изстрада, за да може и четвъртата вълна да го доубие, и ние трябва да действаме отговорно спрямо българския бизнес. Тук става въпрос и за разходите, свързани с туризма, със земеделието – разходи, които ние ще предложим между първо и второ четене.

това Народно събрание не бива да остане в историята само със скандалите си, както бяха предишни народни събрания. Между другото, Народното събрание между 2017-а и 2021 г. не може да се каже, че за четирите години свърши много повече работа. Произведе хиляди скандали, включително кюлчета, включително пачки, включително някакви дронове, които били пращани над къщата на господин Борисов да го проверяват. Така че дайте да действаме градивно и стига с тези скандали. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Делчев. За втора реплика – заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ненков, оставаме с впечатлението, че преди малко тук някой от Вашите оратори – да не му споменавам името, каза: „Абе сложили сте ни тук по средата и ние седим и слушаме.“

Така че не се изкарвайте като някакви хора, които Вие наблюдавате, и сте непричом абсолютно за нищо. Сега ще Ви кажа защо. Преди малко се говореше за някакви телефонни обаждания, господин Ненков. Аз не знам за телефонни обаждания, обаче доказано знам за управление на държавата чрез SMS-и от Вашия лидер. SMS-и управляваше държавата и я докара дотук. Докара я да има несъгласие в парламента по въпросите! Защото основната цел на този парламент, с изключение на Вас, е да се изчегърта управлението такова, каквото беше 12 години – порочно. Порочно заради хилядите скандали, които бяха сътворени! И ако тази държава не се беше управлявала, господин Ненков, силово, със страх, с манипулации от Вас, и всички знаем – доказано, снимано, тази държава сега нямаше да е такава, щеше да изглежда по различен начин. И сега, видите ли, ни казвате: седим тук, гледаме, чакаме да се явим на избори. Уважаеми колеги, актуализация на бюджета трябва да има и преди мен го казаха поне петима народни представители от различни групи. Трябва да има, защото ще Ви питам какво ще обяснявате, когато сега пак излязат ресторантьорите,

Заповядайте, господин Ненков – за дуплика. Благодаря, госпожо Председател. Господин Ченчев, не знам за 12 години, но сега е прекрасно! Сега е цветя и рози, трети предсрочни избори ще правим. Шефът на служебния кабинет се крие от темата с ковид и това какво ще прави държавата. Вчера слушам министър-председателят да казва: отговорността е изцяло в ръцете на здравния министър. Политическата отговорност. Попитаха по една медия. Здравният министър казва: ами то експертите ще кажат. Доколкото разбирам питат гражданите: какво да правим? Така че мисля, че сега е много добре, съгласявам се с Вас. Що се касае до Вашата реплика, всъщност, господин Ченчев, ние подкрепяме Вашето предложение. Аз не знам дали ме разбрахте. И господин Биков преди малко говори по темата, че ние всъщност сме за Вашето предложение. Не виждам нищо лошо. То е свързано с това да се извърви бюджетната процедура, щом толкова сте решили да я гласувате, и да отиваме на предсрочни избори, защото това е нормалното. Сега ще сменяме съдебна реформа, ще сменяме ВСС, ще оправяме НСО – извинявайте, ама това е толкова несериозно в момента, че направо даже не си заслужава да се коментира. Така че изборите са решение. Това няма друга алтернатива. Господин Делчев, аз мисля, че ние сме били коалиционни партньори, не знам или сте забравил, точно за тия години, за които Вие говорихте. А понеже говорихте и за парламента какво е правил и какво не е правил, аз даже си спомням, но не искам да цитирам Ваша колежка, която седи пред Вас, на първата ни среща, когато се видяхме парламентарните групи – неформална среща, как бях обвинен за рейтинга на парламента, за това как сега щели да повишат рейтинга на парламента. Онзи ден гледах едно изследване на социологическа агенция и като видях рейтинга на парламента, най-вероятно скоро ще спрат да го мерят, няма да има никакъв смисъл. Да не назовавам имена.

като репортаж. Така че по-скоро ще се обърна към българските граждани, които ни гледат в момента. Уважаеми сънародници, този парламент е пълен с лицемери. Абсолютно този парламент е пълен основно и предимно с лицемери. Днес е денят за лицемерие на БСП. Това, което предлагат БСП под формата на загриженост бързо да се приеме бюджетът, става дума да се съкрати Народното събрание с от пет до седем дни. От пет до седем дни! И причината не е бюджетът. Причината е, че ако този парламент не бъде съкратен с пет дни, или със седем дни, той ще приеме изваждането на Бюрото за защита от контрола на главния прокурор. Той може да приеме закриването на Спецсъда и прокуратурата. Той ще приеме нов Закон за НСО и НСО ще варди само президента, премиера и председателя на Народното събрание.

Но в момента ГЕРБ и БСП са в комплект, както бяха в предишните парламенти, правейки се на опозиция. дълго и напоително обясняваше, госпожо Нинова, и на мен включително, че Вие сте партия на протеста и не сте на статуквото, и е хубаво да Ви приемаме като такива. Днес лицемерието Ви е очевадно и Вие отново се гушнахте с ГЕРБ. Така че, уважаеми български сънародници, ако това предложение на БСП мине, те трябва да изпратят букет с цветя и шоколадови бонбони на Иван Гешев.

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Йорданов, ние с колегите от БСП от десетина години сме в доста сериозен конфликт. госпожа Нинова сме опоненти, даже понякога сме прекалявали в изказванията си, но ще Ви кажа нещо в нейна защита, колкото и да Ви звучи лошо. Госпожа Нинова не е ходила нито на кино с господин Борисов, нито му е била министър, нито му е била омбудсман. (Частични

За втора реплика? Не виждам. За дуплика – господин Йорданов. Аз не разбрах нас къде ни сложихте, защото ние не сме били в този парламент, че да ходим на някакво килимче. А иначе невероятно прекрасна гледка е как ГЕРБ защитават БСП, а в предишните парламенти ГЕРБ и БСП гласуваха заедно, когато ставаше дума за Иван Гешев, за бюджет, в който да се оплюе решението на българския народ за един лев субсидия. Така че днес наистина е хубав ден за българската демокрация, както се говореше в зората след 1989 г., за да лъснат връзките между двете партии на статуквото.

Общо взето всички си поиграхте на мой гръб и с моето име. Мисля, че ми се полага да кажа нещо по този въпрос. Ако нямате аргументи и се занимавате с моето име – добре. Една хубава мисъл на една стойностна жена, която много харесвам:

изляхте си емоциите. Надявам се и на малко разум оттук нататък. Търпяла съм много повече от това, което днес причинявате. Уверявам Ви, че Борисов е по-сериозен опонент и ние с него пет години бая се бихме. Така че с нищо не можете да ме уязвите повече от това, което съм преживяла с този човек, но сега малко по същество. Да, да, може днес да внушавате лъжата за ГЕРБ и БСП, но наистина никога в политическата си, в житейската си кариера не съм стъпвала в офис или кабинет на Борисов. Никога! Както и в кабинет на Слави Трифонов. Както и в кабинет на Христо Иванов

искам тя да се прави прозрачно и публично и защото се опитвам да давам личен пример за това. А и защото по този начин никой не може да ме държи в зависимост от своята воля, пари, постове и власт. Свободен човек съм и като такава, и най-вече като председател на групата, разбира се, оставете личните ми неща, заставам пред Вас с опит да оборя аргументите, които изложихте, защо да не приемаме бърза актуализация на бюджета. Това е лично обяснение, госпожо Нинова, и времето Ви изтича. Имате 3 секунди. КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Основен аргумент беше, че трябва време за спокойно и разумно обяснение между първо и второ четене.

малко да поговорим вече сериозно, след като си поиграхте с времето и с търпението на хората. Казахте с аргумент, че трябва време за сериозно и стабилно обмисляне на актуализацията на бюджета между първо и

Тук излизате с тезата: трябва време, не може да бързаме и да го претупваме. Е, добре, пет дни какво правихте? Мога да Ви кажа. По държавното обществено осигуряване – нищо. Нали искате преизчисляване на пенсиите? Пет дни къде бяхте? А сега викате: дайте ни още две седмици! Пет дни нищо по държавното обществено осигуряване. И сега искате пет дни на плажа в Гърция и народът ще чака. Знаете ли какви други предложения има? Едно, внесено от „Демократична България“ за земеделските производители. Едно за пет дни. И две от „Има такъв народ“: едно, с което намаляват парите в Министерството на туризма за туристическия бранш, и едно също за земеделските производители. Предлагате от 300 хиляди да станат 395 хиляди. Това сте свършили за пет дни. И сега излизате с аргумент, че трябват още 15. По време на първо четене на бюджета заявихте, че сте абсолютно готови с предложения – конкретни, изчислени. Къде са? Защо Ви трябват още 15 дни, за да ги внесете? По време на предварителните разговори, на които поканихме групите да излъчат по двама души, да седнем и да работим по актуализацията на бюджета, казахте: не, няма да работим с Вас. Уважаеми колеги, можете да говорите и внушавате каквото си искате. Ние държим на фактите и на истината. Фактите са, „Има такъв народ“ не успяха да направят редовен кабинет, защото се скараха с другите партии на протеста. Господин Йорданов, може днес да говорите за лицемерие, може да ни наричате каквито искате. Само преди седмица Вашият лидер заяви публично: БСП са най-конструктивната, най-диалогичната и най-разумната партия в този парламент. Цитирам Слави Трифонов от публични изказвания. Не говоря какво сте си говорили по офисите. Само публичните изказвания. И това е факт. Ние проявихме разум, диалогичност, предложения и разговаряхме с всички. „Има такъв народ“ не успяха. Президентът реши третият мандат да бъде даден на нас. И това е единственото общо, което има президентът с решението на Народното събрание и с мандатите. Реши на нас. И ние опитваме всичко възможно – на разум, спокойствие и диалогичност да Ви кажем: искаме промяна в съдебната система, закриване на Специализиран съд и прокуратура, Бюрото, промяна в структурата на ВСС. Искаме и подписахме с Вас такова нещо. Искаме болниците да не са търговски дружества и го написахме. Искаме промяна в образователната система и моделът „Следва ученикът“ да се промени. Искаме промяна на модела на управление и възлагане на обществени поръчки без процедури на близки фирми до властта. Искаме този модел най-накрая да бъде премахнат, не използваме думите „изчегъртан“ и така нататък. Но да бъде сменен с нещо смислено. И го написахме. И сега да излизате и да казвате: БСП е виновна, защото тези неща не се случват, отгоре пък на всичко и обвързано с ГЕРБ, аз не бих го нарекла лицемерие, това е политическо раздвоение на личността. Да не кажа нещо друго, защото не разбирам много от медицина, но това е политическо раздвоение на личността. Искате на думи промяна на модела на управление на бившите ГЕРБ, ВМРО и подкрепата на ДПС. С действия го блокирате. Вие сте причината моделът да продължава да се окопава, да продължават да имат това самочувствие тук срещу мен, да продължава Борисов да ни поучава от телевизорите и да ни хока всички. Защото отказахте да направим тази промяна. Какъв Ви е проблемът? – Не знам. До преди две седмици не бяхме партия на статуквото, бяхме добрите, бяхме диалогичните. Сега изведнъж, когато нещата са на косъм да стават, си търсите причина защо не стават. Ми търсете си я някъде другаде! Ние продължаваме да искаме този модел да бъде променен и затова искаме редовно правителство. Не сме се хванали за този мандат заради себе си и заради постове. И това Ви казахме. Нито искам да съм министър-председател, нито е редно да съм. Нито искаме да Ви слагаме готови министри на масата, нито е редно да Ви ги слагаме. Елате да разговаряме. Ами няма да разговаряме. Като няма, Вие сте тези, които оставяте модела на власт, Вие сте тези, които му давате въздух и възможност да се окопити и не се сърдете, ако на следващите избори го видим да се връща. Не се сърдете на друг, освен на себе си. Ние обаче ще бъдем последователни в това, което сме правили пет години, защото сме го изстрадали. Не знам от Вас кой къде е бил, не искам да казвам – някой тук го каза, през тези четири години къде е бил в този модел? Ние сме били срещу него, изстрадано сме били срещу него и заради нашата група и заради хората, които тогава са ни следвали в България, и сега ни следват, пред тях сме в дълг да опитаме докрай – разум, редовен кабинет, стабилно мнозинство, промяна на модела на управление на ГЕРБ и посрещане на кризите, които връхлитат българския народ. Всякакви останали манипулации, обиди и лични нападки оставяме на Вас. Говорете каквото си искате, говорете го както си искате, не ни пречите. Ние имаме цел, ние знаем как да вървим към тази цел и ще го правим последователно, принципно, честно и открито пред Вас, уважаеми български граждани. Няма да сме съдии на никого. Вие ще бъдете съдии на евентуални следващи избори. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Нинова, повярвах Ви по време на публичната среща, че Вие наистина искате да работим заедно по актуализацията на бюджета, да изготвим предложения, по които да постигнем съгласие и така да има мнозинство на промяната, поне по отношение на актуализацията на бюджета. Сега се оказва, че просто съм била подведена, че Вие нямате такова намерение, че Вие броите кой депутат какви предложения е направил до този момент. Не знам дали, госпожо Нинова, сте били в кабинет на Борисов, на Трифонов, Трифонов, в кабинет на ДПС. Това, което обаче всички български граждани знаят, е, че когато бяхме на площада и когато господин Бабикян Ви призова: излезте от парламента и се присъединете към българския народ, Вие, госпожо Нинова, останахте в парламента, заедно с ГЕРБ и с ДПС. А що се отнася до безкрайните спекулации кой в чий кабинет за какво е говорил? Да, аз разговарях с Вас не публично и не пред медиите, в моя кабинет, всъщност бях готова да дойда и във Вашия кабинет, защото ставаше дума за току-що обявеното намерение да Ви бъде връчен третият мандат. Преди това разговарях с двама заместник-председатели на БСП, не публично и не пред медиите, изпратени от Вас в моя кабинет, защото смятам, че когато има голяма цел да бъде излъчено правителство, редовно правителство на промяната, разговори трябва да се водят. Просто престанете да спекулирате с това! Не Ви прави чест.

да, Слави каза такова нещо, ставаше въпрос за преговорите за кабинет. Тогава Вие се държахте прилично като политическа партия. Факт е обаче, че в този парламент няма нито една партия, която да заяви подкрепа на нашия проектокабинет

Трето, ние след малко, като отидем на среща, ще Ви потвърдим, че няма да подкрепим Вашия мандат, не че не го знаете, но ще дойдем в знак на приличие да Ви го съобщим там, на срещата. Така че се удържайте с репликите, защото истината е, пак ще кажа този път за българските граждани, че в момента Вие се опитвате да спасите Бюрото на Гешев, НСО да продължава да варди всякакви хора като Цвета Караянчева и Бойко Борисов в момента в момента продължава да ги варди, и ще спасите, или се опитвате да спасите, да не се закрият Спецсъдът и прокуратурата, каквото и да говорите оттук, всичко друго е лицемерно плямпане.

Госпожо Нинова спомена три неща – принципно, последователно и точно поведение на нейната парламентарна група. Кое точно беше принципно? Принципното, че не е прочела правилно какво е входирано в бюджета,

400 милиона, начинът, по който те да се разходват, а не допълнителни средства. Само това трябва да бъде уточнено! След това кое е последователно? Последователното е това, че в петък гласувахте по един начин, а днес предлагате точно друго. Това ли Ви е последователното поведение? И последното – точно. Кое е точно? Това, че за бюджета и за едни процедура Вие бързате, а другите умишлено ги бавите, знаейки, че доста срокове вече са изтекли. Това ли е точното Ви поведение?

Уви, всичките ми очаквания за разум, очевидно, няма да се случат. Отново се влиза в някакви лични манипулации и лъжи. Искам обаче да засегна няколко принципни въпроса. Първият за нашето намерение за промяна в съдебната система и и нелепите опити да внушите, че ние се опитваме да спасяваме когото и да е. Уважаеми дами и господа, не знам къде сте били Вие по това време и с какво сте се занимавали, но в предишния парламент „БСП за България“ извика прокурора Гешев да направи доклад и изслушване в тази зала и това се случи по наше искане. И този доклад беше съществен по важни въпроси и с важна дискусия. Второ, господин Йорданов, оценявам творческите Ви усилия, но няма как да внушите на българското общество политическо задкулисие, заради участието ми в „Шоуто на Слави Трифонов“ преди 10 години, когато не съм била никаква в политиката и когато съм била там за участие в предаване. Няма как това да го извъртите така. Аз говоря за политическо задкулисие, за политически решения, взети някъде на тъмно, за посещения, разговори и решения за съдбата на България, не за участие в предаване. Уважаеми колеги народни представители, окончателното решение е Ваше. Интерпретациите, които ще правите на това решение, са си Ваша работа. Наша обаче е в момента отговорността пред държавата като мандатоносител, отново казвам: скромно и отговорно, знаем си мястото – 36 депутати. Знаем обаче и огромната отговорност в момента, която носим, и тя е една единствена да не оставим държавата, разпускайки парламента, в нестабилност и да не гарантираме на хората сигурност, доходи и защита от връхлитащата ковид криза. Това ни е единствената цел. За да я постигнем, трябва да направим актуализация на бюджета, за да я направим, трябва малко да се поразработим, така както месец и половина не направихме нищо, така сега малко да си дадем зор и да се поразработим. И затова предлагаме тези съкратени срокове и тази отговорност да гласуваме актуализация на бюджета и да вървим към предсрочни избори. Отново казвам: решението е Ваше. Нашият призив е за отговорност пред държавата и пред българския народ. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Преди това беше господин Зарков. Искате ли? Колко време остана за БСП? (Шум и реплики.) Нямате време. Госпожо Капон, заповядайте.

за така нареченото удължаване на срокове. Срокът, който имаме, и беше възможен за държавния бюджет, е в петък, 7-ми е срокът след събота, неделя, и 6-ти, което позволяваше, 6-ти е национален празник, и позволяваше на групите, които работят и се срещат с различни неправителствени организации, с различни гилдии, ето тук и Комисията по култура днес имаме за бюджета това, което трябва да се направи, да можем да разгледаме кое е възможно и кое не е възможно. До утре изтича срокът за двата малки бюджета, както ги наричаме – за ДОО и за НЗОК. Ние сме изготвили, и вчера в нашата парламентарна група имахме среща с Лекарския съюз. Имаше обаче една инициатива, и не знам защо БСП така я отстрани, в нашата парламентарна група поне си казахме, че е редно, така, както Вие предложихте, да има по някакъв начин разговор за това, кои са важните неща и как да получим и този консенсус. И след това, разбира се, всеки един ще приложи своята политика в бюджета и в актуализацията. Разбира се, ще има различни предложения, те трябва да се гледат внимателно и Бюджетната комисия трябва в сроковете на 7-ми, да заседаваме, разбира се, на 3-ти за ДОО и за НЗОК, на 7-ми да влязат в залата. Всички тук знаете, че по тежките промени, които са за пенсиите и различните видове механизми, по които ще предложим, ще има един сериозен дебат, абсолютно сериозен и със сигурност вторник е денят, в който ние ще проведем трябва ли да има актуализация, каква да бъде тя, ще има ли надбавки, поне това, което съм чула от колегите в залата. За да се върнем към сериозността на разговора, на 7-ми щеше да има готовност и е нормално да започнем с тези два бюджета. На 8-ми да имаме Комисия по бюджет и финанси по големия бюджет, да сме разгледали какво трябва за земеделие. Имаме консенсус, да колегите от „Демократична България“ са внесли за едни 110 милиона, които сте видели, но те трябва да бъдат разделени в числа на 70, от една страна, и 40 за Министерството на земеделието, защото не могат да отидат във Фонда, примерно го казвам. Тоест това са разговори, които трябва по компетентност да се проведат. И в четвъртък спокойно можем да влезем с държавния бюджет в залата

Така че нека да се върнем към реалните теми, нека да се върнем към истинските мерки, които трябва да направим кой дизайн оставаме от предишното управление, който работи,

Госпожо Митева, заповядайте за изказване. Преди повече от 140 години Петко Славейков е казал: „Добрата воля към народните дела трябва да ни извинява, когато си причиняваме незадоволствие един на друг.“ Мисля, че тези думи са верни и днес и мисля, че този дебат доказа точно това. Все си мислех, че приемането на вътрешнослужебни актове от Народното събрание е останал в едни други парламенти, но се оказва, че и този парламент май ще трябва да приеме такива актове. Смятам, че по т. 1 и т. 3 от Решението, това са процедурни въпроси и можеха да бъдат направени на основание чл. 79, ал. 1 от Правилника и да бъде скъсен срокът, който беше удължен в петък по предложение на народен представител, и по чл. 42, ал. 3 да се свика извънредно заседание на Народното събрание. Смятам, че е недопустимо Народното събрание да приема решение как да работят постоянните комисии. Правилникът на Народното събрание е категоричен, че парламентарните комисии се свикват извънредно от председателя на Комисията, от една трета от членовете на Комисията и от председателя на Народното събрание. Смятам, че е недопустимо, и не знам как ще изглеждаме в очите на хората и на юристите наистина в тази страна, Народното събрание да приема Проект за решение, в което да обнародва график как то ще работи, тоест Народното събрание само ще задължи себе си какво да прави. Затова предлагам, за да не бъдем толкова смешни в очите на хората, поне точка втора да отпадне от този проект за решение и парламентарната Комисия по бюджет и финанси сама да реши и да организира как да проведе своите заседания на второ гласуване по бюджетите и как да излезе с доклади по тях. Затова в тази връзка предлагам разделно гласуване на трите точки от Проекта за решение. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, повече от два часа водите един полезен дебат. Надявам се поне от този дебат българските граждани разбраха кой – кой офис, е посещавал. Оказа се, че госпожа Манолова е посещавала кабинетите и офисите и на госпожа Нинова. Или те във Вашия, и на господин Борисов, и на господин Божков, вероятно и на господин Орешарски, и на господин Пеевски, защото тя го предложи, но това е друга тема. Мисля, че всички разбраха, че вече има размиване на понятието кой е статуквото и кой е промяната. Поне всички, които бяхте партии на промяна, на протеста, на алтернативата, доказахте категорично, че не сте нито промяна, нито алтернатива – и това е хубаво, че българските граждани имаха възможност повече от два часа да го видят. Стана ясно, че нашата парламентарна група още в петък гласува против удължаването на сроковете по актуализацията на трите бюджета, защото ясно си даваме сметка, че няма време. Не няма време на партиите да се разберат – то беше ясно, че Вие сте като орел, рак и щука, и няма повод, зад който да застанете стабилно мнозинство и с грижа за българските граждани, които са Ви дали своето доверие. Няма време нито за разговори, нито да си разпределите постовете, длъжностите, баниците и така нататък. Не знам сега кой Ви пречи. Допреди Ви пречеше ГЕРБ,

защото последователно повече от 10 години няма партия, която да ни победи, най-вече БСП. На предходните парламентарни избори през месец юли се появи партия, която спечели малко над гласовете, достатъчни за два мандата, но струва ми се, че това им беше последната победа. Ще видим. Изборите предстоят. Ако този дебат беше полезен за нещо – той беше полезен, и затова да е ясно кои са фактите, и коя е истината, и е добре, че някой го е осъзнал.

казахте: „Нито при рибите, нито в участие и така нататък“, подчертавам, господин Станев, казахте, че не вярвате на никого от партиите, с които бяхте убедени, че можете да управлявате. Хубаво е, че това не се е променило – хубаво е, защото в продължение на месеци и нашата теза е същата, че тези, които са тук, уж обявени за алтернатива, не са никаква алтернатива, не са никаква промяна – това са същите хора, които бяха заедно и при „Ванко 1“, и при Орешарски, и при много, много, много други ситуации. Та този дебат наистина беше полезен. На българските граждани вероятно им стана ясно едно има някакво задкулисие, очевидно всички го признахте, и ГЕРБ не участва в това задкулисие. На всички Вас някой отнякъде Ви се обажда, посещавате някакви офиси, но ГЕРБ не участва в това. И това е най-полезното от двучасовия дебат. А иначе, крайно време е, уважаеми колеги, така както си избрахте председател на парламента, с едно предостатъчно мнозинство за реформи, така както си избрахте председатели на комисии и добре осребрихте някои постове, така както намирате единомислие по някои теми, най-накрая да се разберете и за актуализацията на бюджета, срещу която ГЕРБ категорично се противопостави. Но нали Вие – алтернативата,

Госпожо Атанасова, имате думата по начина на водене – заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Правилно, госпожо Председател, отбелязахте, че не споменах името на госпожа Манолова, но ще го спомена сега.

да отрече или да потвърди дали е посещавала офиса на Божков, дали е предложила Пеевски, дали е посещавала и други офиси на партийни лидери. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Госпожо Манолова, сега вече имате възможност за лично обяснение, госпожа Атанасова Ви направи услуга – заповядайте. (Шум и реплики.) Моля за тишина в залата! Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нормално е и го казах в духа на парламентаризма, че във връзка с мандатите са провеждани разговори и с „Има такъв народ“, и с „Демократична България“, и с ръководството на „БСП за България“.

Правите ненужни внушения в момента. Ако обичате, Вие явно знаете как се посещават тези помещения, но не е нужно от трибуната на Народното събрание, съжалявам. Има ли други реплики, моля? Колеги, нека да запазим тишина и да приключим с тази точка от дневния ред, защото се превърнахме в цирк – ненужен. МАЯ МАНОЛОВА

Госпожо Манолова, по начина на водене времето на Вашата група е приключило. Всички внушения можете да правите където желаете, но не е нужно тук. (ИТН): Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Аз предлагам господин Вигенин да поеме ръководството на заседанието, за да успокоим страстите. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Продължаваме. Има ли други реплики? Нека да го подложим на гласуване, разбира се.

Съжалявам, но нямате време за изказване – Вашата група нямате време за процедура, защото това е част от времето на групата. Нямате време за процедура, защото това е част от времето на групата.

Уважаеми колеги, човекът, който стои зад гърба ми, неясно защо – в момента, като председателстващ Народното събрание нарушава грозно процедурата. Трябва да гласуваме предложението за смяната с господин Вигенин, а тя явно е оглупяла в момента, така че ако може, да гласуваме.

госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Йорданов, нека да върнем разума в залата! Това кой води заседанието, се определя от председателя на Народното събрание, който стои седнал до Вас (ръкопляскания от „БСП за България“), пленарната зала не определя кой да води заседанието. Така че, ако искате да бъде сменен водещият, помолете председателят да разпореди кой да води заседанието.

нямаше нужда от това, но имаше направено предложение да се гласува точка по точка – започвам с него. Искам първо да направим гласуване дали да го гласуваме точка по точка, за да бъде всичко чисто и ясно и да няма съмнения. Така че подлагам на гласуване предложението на Корнелия Нинова и БСП да се гласува не в цялост, а точка по точка. Гласували

за 31, против 109, въздържали се 25. Точка 3 не е приета. Не, цялото решение няма нужда, тъй като и трите точки бяха отхвърлени. Има ли отрицателен вот по последната точка? (Реплики.) Ами то е Проект на решение, не е процедура, така че не виждам. При това положение